Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Monika Gregorčič. Je tudi ni. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, kolegice poslanke in poslanci! Globalne geostrateške spremembe se dogajajo hitreje kot kadarkoli prej. Pojavljajo se nove regionalne in globalne sile, spreminjajo se razmerja moči. Partikularni interesi velesil po surovinah, delovni sili, gospodarstvu, denarju, strateškem vlaganju se uveljavljajo na podlagi izvršenih dejstev, sodobne tehnologije te procese samo še pospešujejo. Ob tem svoje dodajo tudi podnebne spremembe. Te se dogajajo hitreje in intenzivneje kot kadarkoli prej. Suše, poplave, toča, zmrzal, vročinski valovi in ne nazadnje novi škodljivci in tujerodne vrste, ki uničujejo pridelke in na katere okolja niso prilagojena, predstavljajo nova, do sedaj še nevidena tveganja. Globalni izzivi so torej tako zahtevni in raznoliki, kot so kompleksni odnosi v svetu. Zato je prav, da kot del globalne skupnosti prispevamo po svojih močeh k umiritvi in stabilizaciji razmer, kadar in kjer je to potrebno. V Sloveniji imamo pri tem izkušnje in tradicijo, na katere smo lahko upravičeno ponosni, a Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije je bil sprejet leta 2006 in od tedaj ni bil noveliran. Zato ne preseneča, da se je v času izvajanja v praksi pokazalo več pomanjkljivosti in neustreznosti. Predlog zakona naj bi slednje skupaj z omejitvami, ki otežujejo napotovanje oseb v mednarodne civilne misije in organizacije, odpravil in tako poskrbel za lažje in učinkovitejše izvajanje tovrstnih dejavnosti. Prav tako se s spremembami v zakon vnašajo dopolnitve in nadgraditve trenutnega sistema napotovanja, kar bi prav tako moralo poskrbeti za bolj tekoč pretok. Slovenija je posebej od svojega vstopa v Evropsko unijo aktivna v mednarodnih organizacijah in misijah, pri katerih sta v številnih primerih v ospredju vzpostavitev varnosti in skrb za mir. Ponosni smo lahko, da naši državljani na različnih koncih sveta nudijo humanitarno pomoč lokalnemu prebivalstvu ali mu pomagajo pri vzpostavitvi različnih sistemov, denimo nove administracije. Po svoje pa je prav ironično, da so Slovenci in Slovenke tudi del misij, ki skrbijo za vzpostavljanje pravne države in demokratičnih inštitucij ali človekovih pravic, medtem ko se ti isti instituti v njihovi lastni državi rušijo in teptajo že debelo leto in pol. Predlog zakona sicer prinaša več dobrih rešitev, med katerimi velja izpostaviti širitev možnosti glede napotovanja z vidika zaposlitve v javnem sektorju. Če je bilo to zdaj mogoče le za posameznike, zaposlene v javnem sektorju, to zdaj ne velja več. Prav tako je nedvoumno dobrodošla omogočena napotitev pravosodnih funkcionarjev, za katere v skladu s trenutno veljavnim zakonom napotitev ni bila v celoti izvedljiva. Znanje in izkušnje, ki jih imajo posamezniki, napoteni na misijo, so za tamkajšnje ljudi in organizacije neprecenljivi. Prav tako pa imajo velik pomen tudi izkušnje, ki jih napotene osebe dobijo na sami misiji in ki njihovo strokovnost še okrepijo. Vsaka udeležba na misiji tako pomeni naložbo v človeški kapital države. Želimo si, da bo predlog zakona dosegel svoj namen in skrbel za še učinkovitejše napotovanje slovenskih državljanov.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! Mednarodni mir in varnost morata biti osnovni cilj in vrednota nas vseh, če gre verjeti zapisom, da je bilo v zadnjih 3 tisoč 400 letih beležene zgodovine le 268 let miru. A vendar imamo sposobnost povezovanja in sodelovanja za skupno dobro in mir. Poglejmo le, kako nas povežejo različne naravne nesreče po svetu. In kjer so v modernem času nastali vojaški konflikti, so prišli pripadniki različnih vojaških in civilnih sil, da bi zavarovali civiliste. Misije, na katerih so sodelovali tudi državljanke in državljani Republike Slovenije, so bile namenjene vzpostavitvi miru na območjih, kjer so desetletja trajali spopadi. Dosegli so začetke pogovorov med sprtimi stranmi, hkrati so omogočili humanitarno pomoč, da je prišla do najranljivejših. Kljub temu da je v Sloveniji le dobra 2 milijona prebivalcev, lahko svetu ponudimo ogromno. Poleg športnih dosežkov je Slovenija znana po tem, da nikoli ne obrne hrbta tistim, ki potrebujejo pomoč. Postavimo se v bran tistemu, ki se ne more braniti sam, ali skozi izobraževanje in logistično podporo pomagamo državam, ki se postavljajo na svoje noge. Zaradi svoje srčnosti imamo na mednarodnem parketu zelo velik ugled. Poslanski skupini Desus bomo Predlog zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije seveda podprli. S sprejetjem zakona bomo namreč izenačili pravni položaj napotenih, zaposlenih v državnih in drugih organih, ter tistih, ki niso zaposleni v javni upravi. Tako bodo mnogi usposobljeni, zaupanja vredni slovenski državljani v mednarodni organizaciji ali civilni misiji lahko aktivno delovali in bodo v enakovrednem pravnem položaju s svojimi kolegi. Delo v takšnih misijah je seveda tudi velika odgovornost. Dejavnost v zvezi z napotitvijo je usmerjena in usklajena s pristojnim ministrstvom, posamezniki pa v stiku s pristojnim državnim organom pomagajo pri oblikovanju stališč Republike Slovenije na teme mednarodnega parketa. Tako konkretno prispevajo k zagotavljanju mednarodnega miru, varnosti in dvigujejo ugled države v mednarodni skupnosti. Ne nazadnje pa je seveda takšno delo tudi možnost za pridobitev novih veščin in znanj. Sodelovanje in delovanje v mednarodnih aparatih brez dvoma ponudi nov pogled na svet in izboljša poklicne možnosti. Republika Slovenija je aktivna v različnih državah. Skozi svoje državljane aktivno zastopa in uresničuje svoje gospodarske interese, z namenom izboljšanja stanja v drugih državah pa krepi mednarodne odnose in soustvarja nov svet. Na vse državljanke in državljane, ki delujejo v takšnih nalogah, smo tako lahko zelo ponosni. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil mag. Branko Grims. Izvolite. Spoštovani, vsem prav lep pozdrav! Ko gre za mednarodno skupnost, je seveda vedno tudi vprašanje verodostojnosti države, ki v mednarodni skupnosti sodeluje. Zato je izjemno pomembna njena vloga, ko gre za civilne misije in mednarodne organizacije, zlasti zato ker gre tu praviloma za humanitarno dejavnost, za reševanje človeških življenj, za skrb za blaginjo, za razvoj, za vse tisto, kar želimo soustvarjati v celotnem svetu, zato ker to pomaga konec koncev tudi pri ohranjanju miru in ustrezne varnosti v Evropi in s tem tudi v Sloveniji. Zaradi tega je Predlog zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, ki je danes pred nami, zelo pomemben. Pomemben je zato, ker izenačuje položaj vseh, ki bodo napoteni, in zaradi tega, ker ustvarja tudi ustrezno pravno podlago za njihovo nadaljnje delo. Ko gre za te ljudi, jim je treba izreči vse priznanje. Priznanje je potrebno izreči vsem tistim, ki v imenu Republike Slovenije delajo v tujini, skrbijo za naš ugled in pomagajo ljudem kjerkoli po svetu, zlasti v humanitarnih misijah. Zaradi vseh teh razlogov bomo v SDS predlagani zakon enotno podprli. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališče poslanskih skupin. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj po prekinjeni 16. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda. prekinjeno 16. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah v okviru rednega postopka.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja Janji Sluga. Izvolite. Nepovezani poslanci smo 12. oktobra Državnemu zboru predložili novelo Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, s katero želimo v slovenski pravni red vnesti evropsko direktivo s tega področja. Predlog zakona je skorajda identičen vladnemu zakonu, ki ga je Državni zbor sprejel na 24. redni seji julija letos, a ob ponovnem odločanju na zahtevo Državnega sveta septembra zavrnil. Ključna izboljšava našega predloga se nanaša na izločitev najbolj sporne rešitve iz vladnega zakona, to je uvedbe posebnega prispevka. Ta bi bil namenjen za razvoj produkcije evropskih avdiovizualnih del in bi polnil posebej ustanovljen proračunski sklad za evropsko avdiovizualno produkcijo. Kot veste, Slovenija z implementacijo tozadevne evropske direktive zamuja, zato ji je Evropska komisija izrekla že dva opomina. V primeru nepravočasne implementacije nam grozi tudi kazen v višini 700 tisoč evrov. Rok za implementacijo direktive je sicer podaljšan na 23. februar naslednjega leta, a po naši oceni velja zakon sprejeti in uveljaviti takoj. Zavedamo se svoje odgovornosti, zato smo se odločili, da Državnemu zboru v ponovno odločanje predložimo predlog zakona v obliki, ki smo jo bili pripravljeni podpreti že julija letos. Umaknili smo sporne določbe o ustanovitvi sklada za evropsko avdiovizualno produkcijo in o uvedbi prispevka, ker očitno ne znamo tako kot v drugih državah članicah Evropske unije, kjer so Netflix tax uvedli, oblikovati ustrezne rešitve. Za nas bo bolje, da sklada in prispevka sploh ne uvedemo, ker po naši oceni krivično obremenjujeta domače izdajatelje in tudi direktiva od nas izrecno tega ne zahteva. S predlaganimi rešitvami soglaša tudi Vlada, prav tako jih podpira nacionalni regulator Agencija za komunikacijska omrežja Slovenije, ki pozdravlja umik določb o razširjanju pomembnih dogodkov prek satelita, kar je predlagal tudi kolega Rajić. Edina pripomba tako s strani Vlade kot tudi AKOS, ki je predlagatelji nismo mogli upoštevati le zaradi nomotehničnih razlogov, je, da bi v zakon ponovno vključili 33. člen, ki se je nanašal na neodvisnost AKOS. Imamo tudi podporo Združenja kabelskih operaterjev Slovenije in Združenja slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev ter Sveta za radiodifuzijo. Posebej pa bi radi izpostavili podporo Državnega sveta, iz katere se je razvilo sodelovanje in na podlagi katere smo na matičnem delovnem telesu dosegli vključitev določbe o 5-odstotnem obveznem deležu slovenskih avdiovizualnih del v letnem katalogu ponudnika teh storitev na zahtevo. Z zakonom torej uvajamo poleg evropske še nacionalno kvoto, pri čemer se ta lahko všteva v delež evropske kvote. Menimo, da prenesena direktiva ne bo imela enakega učinka za vse države članice Evropske unije in da ne bo prispevala k spodbujanju kulturne in jezikovne raznolikosti pri produkciji avdiovizualnih del v Evropski uniji, če si države, kot je Slovenija, ki nagovarjajo manjše občinstvo, ne bodo izborile tudi svojih lastnih nacionalnih kvot. Za EU je res značilna kulturna in jezikovna raznolikost. Slovenščina je danes eden od 24 uradnih jezikov Evropske unije, ampak si bo težko izborila enakopravno obravnavo in delež znotraj evropskih avdiovizualnih del s strani ponudnikov, kot so Netflix, HBO in drugi. Uvedbo posebne nacionalne kvote pozdravlja tudi Svet za radiodifuzijo, ki opozarja na določene obveznosti televizijskih izdajateljev do minimalnega deleža slovenskih ponudnikov. Podporo nacionalni kvoti so izrekli tudi strokovnjaki s področja avtorskih pravic z utemeljitvijo, da so tudi Nemčija, Francija in Španija uzakonile nacionalne kvote. Pri predlaganju primernega deleža smo raje ravnali skladno z znanim slovenskim rekom Bolje vrabec v roki kot golob na strehi. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Aljažu Kovačiču. Izvolite. Hvala, podpredsednik, za besedo. Kolegice in kolegi! Odbor za kulturo je na 17. redni seji kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki ga je v Državni zbor v obravnavo in sprejetje po rednem postopku predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Branislavom Rajićem. Pri delu odbora so sodelovali državna sekretarka, Ministrstvo za kulturo, predstavnica Zakonodajno-pravne službe, predstavnik Državnega sveta, direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Predstavnik predlagatelja je uvodoma povedal, da je predlog zakona podoben vladnemu predlogu, ki ga je Državni zbor pri ponovnem odločanju po vetu Državnega sveta zavrnil. Bistvena razlika je v tem, da je v predlaganem predlogu zakona izpuščena sporna rešitev iz nesprejetega vladnega predloga zakona, to je uvedba prispevkov za razvoj evropskih avdiovizualnih del in ustanovitev posebnega proračunskega sklada, sklada za evropsko avdiovizualno produkcijo. Ker je rok za prenos direktive že potekel, so se v Poslanski skupini nepovezanih poslancev odločili, da v parlamentarni postopek vložijo predlog zakona. V nadaljevanju je predstavil amandmaje k predlogu zakona, ki upoštevajo predloge Vlade, pripombe ZPS, pripombe strokovne javnosti, in amandmaja za amandmaja odbora, ki sta bila pripravljena v sodelovanju z Državnim svetom. Cilj predloga zakona je uskladitev ureditve področja avdiovizualnih medijskih storitev s pravnim redom EU ter tudi odprava nekaterih pomanjkljivosti, ki so se pokazale ob izvajanju obstoječega Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. Predstavnica Vlade je povedala, da je predlog zakona v večjem delu identičen predlogu, ki ga je pripravila Vlada in ki je bil v Državnem zboru po vetu Državnega sveta in ponovnem odločanju Državnega zbora zavrnjen. Glede na to, da je glavni namen predloga zakona ustrezen prenos direktive EU v slovenki pravni red in da je z direktivo ustanovitev sklada le dopuščena, ne pa tudi obvezna, se Vlada s predlagano rešitvijo strinja. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je med drugim povedala, da vloženi amandmaji del pripomb ZPS odpravljajo, ponovno pa je opozorila na določbe, ki z amandmaji niso bile upoštevane. Odbor je sprejel mnenje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki predlog zakona podpira. Člani komisije so mnenja, da je predlog zakona rezultat konstruktivnega odziva poslancev Državnega zbora in Vlade na veto Državnega sveta in tehtne pripombe vseh deležnikov z avdiovizualnega medijskega področja, ki so opozarjali na neustrezne rešitve prvotnega predloga zakona. Opozorili so, da je slovenski medijski oziroma kulturni prostor majhen, velike medijske hiše oziroma avdiovizualni ponudniki pa agresivni in zelo spretno izrivajo domače nacionalne vsebine iz kulturnega prostora. V krajši razpravi je predstavnik opozicije opozoril, da predlagatelj v predlogu zakona ne ureja tako imenovanega Netflix davka, za katerega se je že dlje časa zavzemajo slovenski filmski ustvarjalci, s čimer je zamujena priložnost za izboljšanje financiranja slovenskega filma in televizijskih serij. Produkcija slovenskega filma bo s tem tudi v prihodnje finančno podhranjena. Predstavnica koalicije je povedala, da je ob ponovni zavrnitvi zakona v Državnem zboru Ministrstvo za kulturo takoj začelo s pripravo novega zakona, tudi z namenom, da se Slovenija izogne plačilu kazni in zakon sprejme do 23. februarja 2022. Po njenem mnenju je predlagatelj prevzel vladni predlog besedila zakona in ga predstavil kot svojega. Sklad, kot je bil predlagan v prvotnem besedilu zakona, je bil dobra rešitev, žal pa novi predlog zakona ne bo omogočil dodatnih sredstev za slovenski film. Odbor je sprejel amandmaje Poslanske skupine nepovezanih poslancev in oba predloga amandmajev za amandmaja odbora k 17. in 38. členu predlaganega zakona. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani predsedujoči, hvala lepa za besedo! Državni zbor obravnava Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki ga je v zakonodajni postopek vložila Poslanska skupina nepovezanih poslancev s prvopodpisanim gospodom Rajićem. Navedeni zakon je praktično identičen zakonu, ki ga je v preteklem zakonodajnem postopku pripravila Vlada Republike Slovenije. Z njim so se v slovenski pravni red prenašale določbe direktive Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU, ki se nanaša na usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev. Vlada je v svojem predlogu zakona, ki ga je pripravljala od pomladi leta 2022, upoštevala vse predpisane faze priprave zakonodaje. Prvi osnutek zakona je bil poleti leta 2020 posredovan v javno obravnavo. Na podlagi pripomb in predlogov deležnikov je bila nato pripravljena verzija zakona, ki je bila posredovana v medresorsko usklajevanje vsem ministrstvom in ostalim organom, ki jih vsebina zakona zadeva. Po uskladitvi s predlogi, prejetimi v fazi medresorskega usklajevanja, ter po uskladitvi s Službo Vlade za zakonodajo je Vlada Republike Slovenije dne 4. 3. 2021 predlog tega zakona poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije, vendar na podlagi izglasovanega veta Državnega sveta in po ponovnem odločanju v Državnem zboru, kot je znano, ni dobil zadostne podpore. Glavni očitek, zaradi katerega predlog zakona v Državnem zboru ni bil sprejet, je bil način ustanovitve in upravljanja z novim skladom za evropsko avdiovizualno produkcijo, ustanovljenim v skladu s spremenjenim 13. členom Direktive 2010/13/EU. Glede na to, da se je rok za prenos Direktive EU 2018/1808 že iztekel, in glede na to, da je Evropska komisija zaradi zamude že sprožila predpisane postopke, na podlagi katerih se zaradi zamude lahko Republiki Sloveniji določi denarna kazen, je Vlada Republike Slovenije nemudoma pričela s pripravo nove verzije predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. Iz novega predloga so bile poleg nekaterih nomotehničnih popravkov izpuščene tudi določbe o ustanovitvi in upravljanju sklada za evropsko avdiovizualno produkcijo. Glede na številna nasprotujoča si stališča v zvezi s skladom za evropsko avdiovizualno produkcijo, izražena med pripravo in tudi med samim zakonodajnim postopkom prejšnjega predloga zakona, je bilo ugotovljeno, da bi v kratkem času težko pripravili z vsemi deležniki usklajen predlog ureditve sklada, ki bi dobil zadostno podporo v Državnem zboru. Poudariti je treba, da je ustanovitev tovrstnega sklada z Direktivo 2018/1808 le dopustna, ne pa tudi obvezna in jo lahko ustanovimo tudi kadarkoli v prihodnje. Takšen nov vladni predlog zakona je bil pripravljen ter posredovan službi Vlade Republike Slovenije v pregled. Nato pa je dne 8. 10. 2021 skupina poslancev s prvopodpisanim gospodom Rajićem v Državni zbor vložila svoj Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah. Ta predlog je bil praktično identičen predlogu, ki ga je na novo pripravila Vlada Republike Slovenije. Za osnovo je bil torej očitno vzet predlog zakona, ki pred tem v Državnemu zboru ni bil potrjen, nato pa so bile iz njega brisane določbe o ustanovitvi in upravljanju sklada. Poslovnik Državnega zbora določa, da če je v zakonodajni postopek vloženih več predlogov, ki urejajo isto družbeno razmerje, Državni zbor najprej obravnava predlog zakona, ki je bil posredovan prvi. Glede na to, da je predlog zakona, ki ga je formalno sicer vložila skupina nepovezanih poslancev, tako ali tako povzet po predlogu, pripravljenem na Ministrstvu za kulturo, in da vsled tega v slovenski pravni red ustrezno prenaša določbe Direktive EU 2018/1808, in da se Slovenija izogne plačilu kazni zaradi zamude pri prenosu direktive, je Vlada sprejela stališče, da predlagani zakon podpre. Poleg načelne podpore so bile podane tudi določene pripombe. Predlagatelj je pripravil amandmaje, ki jih Vlada Republike Slovenije podpira. Zdaj pa dovolite, da dodamo samo še stališče do 17. člena, ki uvaja obvezni 5-procentni delež avdiovizualnih del. Vlada Republike Slovenije meni, da so cilji, to je zaščita slovenskega medijskega oziroma kulturnega prostora, ki se s predlaganima amandmajema k 17. in 38. členu želi doseči, legitimni in stvarno upravičeni, a predlagana rešitev ni ustrezna. Sprejema se brez ustrezne presoje in brez uskladitve s slovenskimi ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.

Ni bila narejena natančna analiza in predlagatelj ni opredelil pojma »slovensko avdiovizualno delo«, zato Vlada opozarja, da morebiti tak prenos direktive ne bo potrjen s strani Evropske unije. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavil Samo Bevk. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Da je področje avdiovizualnih storitev široko in zahtevno področje in se kot predmet enotnega digitalnega trga v državah članicah ureja na podlagi sprejetih direktiv, smo povedali v tej dvorani že večkrat. Z implementacijo direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah zamujamo, zato Slovenija dobiva opomine, grozi ji plačilo visoke denarne kazni. Da se temu izognemo, bo danes ta novela zakona sprejeta, četudi je na posameznih področjih še vedno neustrezna oziroma pomanjkljiva, zaradi česar bo kaj kmalu ponovno treba poseči v zakonodajo. Socialni demokrati bomo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah podprli, čeprav gre skorajda za enak zakon, kot ga je pripravila Vlada, a po vetu Državnega sveta ni dobil ustrezne podpore, to je 46 glasov ali več. Nekako pričakovano je bilo, da predlagatelji v zakon niso vrnili določil glede prispevka industrije k filmski produkciji. Gre za tako imenovani Netflix tax, ki ga direktiva dopušča in za katerega si ves čas prizadeva slovenska filmska skupnost. Zato zdaj, kakor razumemo, ta ne podpira rešitve, ki jo danes obravnavamo. Že samo ime pove, da je to mehanizem, ki prvenstveno naslavlja čezmejne ponudnike storitev, ki lahko prosto delujejo na našem trgu brez obveznosti in zavezujejo naše ponudnike. Zaradi tega so v prednosti pred domačimi in so lahko bolj konkurenčni. Vladni zakon je padel prav zaradi zelo slabo domišljenih določil, ki so urejala to področje. Namesto vzpostavljanja ravnovesja med domačimi in tujimi ponudniki, kakor omogoča direktiva, je dodatno obremenil domače, razdeljevanje zbranih sredstev pa dodelil kar Ministrstvu za kulturo. Socialni demokrati obžalujemo, da tokratni predlog ni niti odprl tega področja. Menimo, da je to zamujena priložnost, da bi se z dodatnim virom izboljšalo financiranje slovenskega filma in televizijskih serij. Produkcija slovenskega filma bi dobila dodaten zagon, tako pa bo najverjetneje še naprej finančno podhranjena, čeprav gre za področje, na katerem države v naši soseščini kar tekmujejo z dodelanimi sistemskimi rešitvami in vlaganji, ker razumejo, kako pomembno je, in ker se vsak vloženi evro večkratno povrne, ne samo v simbolnem smislu, ampak dejansko. Kot rečeno v uvodu, bo zato treba čim prej ponovno poseči v ta zakon z domišljeno rešitvijo obveznosti neposrednega investiranja v slovenski film in televizijske serije oziroma prispevanja v proračun, namenjen za sofinanciranje tega področja. In to tako, da to ne bo dodatno obremenilo domačih ponudnikov, ki že podpirajo slovensko filmsko produkcijo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Primož Siter. Izvolite. Hvala za besedo. Pozdravljene, kolegice in kolegi! Evropska avdiovizualna medijska storitvenega direktiva v Sloveniji še vedno ni implementirana, ker je na zakon, ki je bil sprejet v parlamentu julija 2021, Državni svet vložil veto in na ponovnem odločanju ni bil potrjen. Predlog, ki je pred nami, predstavlja delno predrugačeno obliko ureditve področja. V tehničnem smislu predlog zakona v slovenski pravni red prinaša Direktivo o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih prepisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev. Med njenimi bistvenimi novostmi pa so: povečanje obveznosti za promocijo evropskih del v avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo, ki morajo imeti v svojem katalogu vsaj 30-odsotni delež evropskih del; potem naprej, tem delom je treba zagotoviti ustrezno vidnost in lažji dostop uporabnikov do njih in še možnost, da države članice finančne prispevke k produkciji evropskih del zahtevajo tudi od ponudnikov medijskih storitev iz drugih držav članic, če imajo ciljno občinstvo na njihovem ozemlju. Direktiva ureja tudi druge pomembne vsebine, kot so: medijska pismenost; prepoved spodbujanja nasilja, sovraštva in ščuvanja h kaznivim dejanjem; zaščita otrok pri avdiovizualnih medijskih storitvah; dostopnost medijskih storitev za invalide; področja avdiovizualnega komercialnega sporočanja; svoboda sprejemanja avdiovizualnih medijskih storitev iz drugih držav članic; spodbujanje uporabe koregulacije in samoregulacije; preglednost podatkov o ponudnikih avdiovizualnih storitev; spodbujanje evropskih avdiovizualnih del; storitve platform za izmenjavo videov in tako naprej. Bistvena novost v aktualnem predlogu glede na predhodni neuspeli vladni predlog pa je, da se umika določba o ustanovitvi proračunskega sklada za evropsko avdiovizualno produkcijo. To v praksi pomeni, da so izpuščena pomembna vprašanja, ki zadevajo možnost razvoja slovenske avdiovizualne produkcije kot integralnega dela evropske avdiovizualne produkcije. Sklad za razvoj bi recimo lahko ostal, vendar s pravičnimi merili, ne pa v škodo domačih ponudnikov avdiovizualnih storitev. Še vedno manjkajo tudi bistvena priporočila stroke. Združenje krovnih strokovnih društev slovenskih filmskih ustvarjalcev opozarja, da manjka, najprej, definicija evropskih avdiovizualnih del, da manjka način izračuna deleža evropskih avdiovizualnih del in da manjka prispevek za razvoj evropskih avdiovizualnih del. Tudi ta novela ne odpravlja ključne pomanjkljivosti iz veljavnega zakona glede definicije evropskih avdiovizualnih del. ZDSFU predlaga dopolnitev definicije tako, da bo usklajena z definicijo slovenskega avdiovizualnega dela in da bo dopuščala produkcijo in prikazovanje avtorskih avdiovizualnih del, kot so filmi, nadaljevanke, nanizanke, dokumentarci in animirani filmi. Za boljšo implementacijo bi bilo treba natančno opredeliti vsebinske elemente avdiovizualnega dela, podati natančno deificirajo vsebinskih elementov avdiovizualnega dela, sporoča stroka. Za konec. Bržkone je med področji, ki potrebujejo bolj odločen vpogled, pomembno vprašanje z uličnim imenom Netflix tax oziroma davek na Netflix. V drugih članicah Evropske unije so na podlagi te direktive to kategorijo obdavčitve že uvedli in tako določili, da ponudniki avdiovizualnih storitev na zahtevo, kot so Netflix, HBO, Apple, Amazon Prime, tudi prispevajo v javno blagajno. Bistvo direktive je predvsem zaščita evropskih ponudnikov avdiovizualnih storitev na zahtevo, ki v svojih programih ponujajo večji delež evropskih avdiovizualnih vsebin in v Evropski uniji tudi plačujejo davke, ter na drugi strani s prispevkom obremeniti tuje, globalne ponudnike. To področje ostaja odprto in nenaslovljeno, zato v Levici opozarjamo, da bi bilo treba čim prej urediti obdavčitev tujih ponudnikov avdiovizualnih storitev na slovenskem trgu. Njihovi globalni dobički so astronomsko visoki. Samo Netflix je v letu 2020 zabeležil, pazite, 25 milijard ameriških dolarjev prihodka. Obdavčitev mora biti pravična. Milijarderji morajo prispevati svoj delež v javno blagajno. Poslanke in poslanci Levice zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil Aleksander Reberšek. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, hvala lepa za besedo. Spremembe Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah sledijo evropski direktivi in jo implementirajo v naš prostor. Predlog zakona temelji na istih načelih, na katerih temelji že obstoječi zakon. Zakon naslavlja veliko rešitev. Potrebno je, da ponudniki medijskih storitev in ponudniki platform za izmenjavo videov, v sodelovanju z vsemi zadevnimi deležniki, promovirajo razvoj medijske pismenosti v vseh družbenih plasteh, za državljane vseh starosti in vse medije ter da se pozorno spremlja napredek na tem področju. Z zakonom se prepove prek avdiovizualnih medijskih storitev spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ščuvati k storitvi terorističnih dejanj ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost. Prav tako se urejajo programske vsebine, ki bi lahko škodovale telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok in mladoletnikov, tako, da se določa ureditev, ki temelji na predhodni objavi ustreznega akustičnega in vizualnega opozorila o označevanju teh programskih vsebin z ustreznim vizualnim simbolom ter umestitvi njihovega predvajanja v ustrezen časovni termin oziroma določitvi ustrezne tehnične zaščite. Določena je tudi posebna ureditev za informativne programske vsebine, kjer mora biti ob morebitnih neprimernih prizorih pred njihovim predvajanjem dovolj zgodaj objavljeno ustrezno opozorilo voditelja oddaje gledalcem oziroma drugo ustrezno opozorilo. zakonom je določeno, da morajo ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev postopno izboljševati dostopnost do svojih storitev za osebe z invalidnostmi, o izvrševanju te obveznosti pa vsaka tri leta poročati agenciji, pri čemer morajo prvo poročilo posredovati do konca aprila 2024 za pretekla tri leta. Povečuje se obveznosti za promocijo evropskih del v avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo, ki morajo imeti v svojem katalogu vsaj 30-odstotni delež evropskih del in zagotoviti, da se ta dela postavijo v ospredje. Delež slovenskih avdiovizualnih del mora obsegati najmanj 5 % celotnega števila del v katalogu ponudnika avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo v posameznem koledarskem letu. Raznolikost mnenj je več kakor le raznolikost informacij. Tudi večja količina podatkov ne pomeni nujno višje kakovosti in več mnenj. Informirana družba ni nujno pametna družba, zato morajo globalni mediji omogočiti dostop do evropskih državnih in regionalnih vsebin. Mediji ne smejo pristransko podeljevati prednosti določenim mnenjem ali jih neupravičeno ponavljati večkrat kakor druga. Preprečevati morajo samodejno oblikovanje mnenj in sovražni govor. Zaradi raznolikosti in močnega vpliva medijev je za posameznikovo poklicno in družbeno sodelovanje potrebna medijska pismenost. Ljudje vseh generacij se morajo naučiti upravljanja z večjo količino podatkov in elektronskega sporazumevanja, da lahko živijo v današnjem času. Medijska pismenost in dostop do raznovrstne medijske ponudbe sta posebno pomembna za invalidne osebe. Predlog, spremembe zakona zasledujejo te cilje in zato bomo zakon v Novi Sloveniji – krščanskih demokratih podprli.

Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani! S predlagano novelo Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah se v slovenski pravni red prenaša vsebina Direktive o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev. Gre za skoraj enako različico zakona, kot jo je že marca letos Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada, vendar pa septembra na seji zbora pri ponovnem odločanju o vetu Državnega sveta ni dobil zadostne oziroma zahtevnejše večine. Vemo, da je hiter tehnološki razvoj v zadnjih letih omogočil nove vrste storitev in uporabniških izkušenj. Tudi spremenjene navade, predvsem mlajših generacij, niso zanemarljivega pomena, saj so omogočile hiter razmah prenosnih naprav za gledanje avdiovizualnih vsebin. Nove vzorce, ponudbe, navade in trende predstavljajo vsebine, ki jih ustvarjajo uporabniki sami. Uporabniki postajajo istočasno tudi ponudniki videovsebin na zahtevo in platform za izmenjavo teh istih vsebin oziroma izdelkov. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na maksimalno zaščito otrok pred škodljivimi vsebinami, ki se ponujajo na spletišču. Na vse te izzive in trende odgovarja zakon, o katerem danes odločamo. Predlog zakona ohranja obstoječo obveznost zagotavljanja svobode sprejemanja avdiovizualnih medijskih storitev iz drugih držav članic Evropske unije. Obstoječa prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti se ustrezno dopolnjuje tako, da poudarja prepoved spodbujanja k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakosti, k nasilju in vojni ter ščuvanja k terorističnim dejanjem in izzivanju narodnega, rasnega, verskega, spolnega ali drugega sovraštva in nestrpnosti z avdiovizualnimi medijskimi storitvami. V predlogu zakona najdemo tudi ukrepe za varstvo otrok, ki se uporabljajo za storitve razširjenja televizijskih programov. Ti ukrepi se bodo morali uporabljati tudi za avdiovizualne medijske storitve na zahtevo. Za najbolj škodljive vsebine, ki bi lahko škodile telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok, vendar niso nujno kaznivo dejanje, morajo veljati najstrožji ukrepi, kot so šifriranje in učinkovita orodja za starševski nadzor, brez poseganja v možnost držav članic, da sprejmejo strožje ukrepe. Gre za sklop vsebin, ki so za našo poslansko skupino izjemnega pomena. Med pomembnejše rešitve predlagane novele prav gotovo sodi tudi obveznost postopnega izboljšanja dostopnosti do avdiovizualnih medijskih storitev za invalide.

Spoštovani! S predlogom zakona, ki je pred nami, se bo naposled končala z njim povezana zgodba, ki smo jo lahko spremljali v zadnjih mesecih. Predlog zakona, s katerim bi v slovenski pravni red prenesli evropsko direktivo, je v osnovi vložila Vlada, se je pa njihov predlog od današnjega razlikoval v eni bistveni točki. Ministrstvo je vanj vključilo tudi predlog prispevka za razvoj evropskih avdiovizualnih del. Več poslanskih skupin nas je tedaj večkrat opozorilo, da vlada s tem povezanih določb direktive ni prenesla na ustrezen način in je slovenske ponudnike postavila v slabši položaj, namesto da bi si prizadevala za obdavčitev tistih ponudnikov, ki na našem tržišču ustvarjajo velike dobičke, v našo blagajno pa ne prispevajo niti centa. Današnji predlog zakona te sporne določbe, zaradi katere je bil zakon deležen tudi veta Državnega sveta in na koncu ni zbral ustreznega števila glasov, ne vključuje več. Vsebino lahko tako komentiramo enako, kot smo jo komentirali, ko je šlo še za vladni zakon. Tudi tedaj smo zakonu z izjemo že omenjene sporne določbe priznavali, da prinaša številne dobre rešitve in da ga je v mnogočem vredno pozdraviti. Kot posebej dobrodošlo smo že takrat izpostavili dodatno zaščito otrok, denimo v smislu označevanja spornih televizijskih vsebin ali strožjih določb o njihovi zaščiti pred neprimernimi komercialnimi sporočili za živila z veliko maščobe, soli, natrija in sladkorja. To je še posebej dobrodošlo v času, ko se spopadamo ne le z epidemijo covida-19, temveč tudi z epidemijo prekomerne prehranjenosti in debelosti pri otrocih. Nadvse pozitivne so tudi določbe o prepovedi spodbujanja nasilja ali sovraštva in javnega ščuvanja storitvi terorističnih kaznivih dejanj v televizijskih programih in videih na zahtevo in povečanje obveznosti za promocijo evropskih del v avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo.

Lep pozdrav, predsedujoči Državnega zbora, pozdrav tudi vsem ostalim v dvorani! Danes obravnavani zakon je v večjem delu identičen predlogu, ki ga je že pripravila Vlada. Bistvena razlika je ta, da so bile iz novega predloga zakona umaknjene določbe o ustanovitvi sklada za evropsko avdiovizualno produkcijo. Rok za prenos evropske direktive je že potekel, zato je treba novelo nujno sprejeti, drugače bo sledila finančna kazen za Slovenijo. Plačevanj takšnih kazni pa si država ne more privoščiti oziroma so popolnoma nepotrebna. Novela zakona prinaša v naš pravni red določila evropske direktive, ki poleg obstoječe prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter nasilju in sovraštvu dodaja tudi prepoved javnega ščuvanja k storitvi terorističnega kaznivega dejanja. Terorizem je v našem okolju zelo realna grožnja. Ta grožnja je bila tudi prepoznana, zato se sankcije zoper terorizem ne samo na medijskem nivoju, temveč tudi v kazenskem pravu dodatno zaostrujejo. Na ta način se doseže preventivno odvračanje od bodočih terorističnih ravnanj. Vsi se še spomnimo zelo krutega terorističnega napada v Parizu v letu 2015. Seveda to ni bil osamljen primer in je bilo teh zavržnih napadov po Evropi še več. Da se takšna ravnanja preprečijo, je treba prilagajati tudi medijsko zakonodajo. Vsebina novele zakona je tudi dodatna zaščita otrok v medijskih storitvah. Ustrezne ukrepe za varstvo otrok, ki se uporabljajo že sedaj pri televizijskih programih, je treba uporabljati tudi pri medijskih storitvah na zahtevo. Vzpostavlja se višja raven varstva za vsebine, ki bi lahko škodile telesnemu, duševnemu ali moralnemu razvoju otrok. Za najbolj škodljive vsebine morajo veljati najstrožji ukrepi. Sprememba, ki jo prinaša ta novela, je tudi v tem, da mora biti medijska vsebina dostopna za osebe, ki imajo okvaro sluha in vida. To se bo doseglo na način, da bodo morali ponudniki zagotoviti znakovni jezik, podnaslavljanje za gluhe osebe, govorjene podnapise in zvočne opise. Predvsem v primeru naravnih nesreč morajo biti nujne informacije v zvezi s tem posredovane invalidom prek medijskih storitev na njim dostopen način. Ponudniki medijskih storitev na zahtevo morajo spodbujati produkcijo in distribucijo evropskih del, in sicer v 30-odstotnem deležu. Na odboru je bil sprejet tudi amandma, s katerim bodo sedaj ponudniki morali v program vključiti tudi 5-odstotni delež slovenske filmske produkcije. To pa je z vidika nacionalne kulture zelo dobro, čeprav bi lahko bil ta odstotek bistveno višji. Gre za evropski prostor, kjer prevladuje kultura, ki nam je blizu, ki nam je poznana. Prav je, da se vsebine s tovrstno tematiko favorizirajo v primerjavi z vsebinami iz tretjih držav, ki so tujek v našem prostoru. Žalosti pa nas, da ostaja neurejeno področje obdavčitve tujih ponudnikov medijskih storitev na zahtevo. To področje bi bilo smiselno urediti na način, da bi digitalne velikane, ki na našem trgu ponujajo videovsebine, obdavčili in ta pobrani davek namenili nacionalnemu filmskemu inštitutu. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališča Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Alenka Jeraj. Izvolite. ALENKA Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem! O noveli Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah smo v Državnem zboru že razpravljali, namreč potem ko ga je Vlada pripravila in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru in je bil predlog zakona v Državnem zboru 9. 7. tudi sprejet. Dne 16. 7. pa je Državni svet potem izglasoval veto oziroma zahteval, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu. O zakonu smo ponovno odločali 22. septembra in takrat zakon ni bil sprejet. Nekatere je zmotil predvsem novi sklad za evropsko avdiovizualno produkcijo, ki bi prinesel dodatna sredstva za slovenski film. Kolega Rajić je potem v Državni zbor v oktobru vložil nov Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je praktično identičen predlogu, ki ga je pripravila Vlada in je bil, kot sem že povedala, septembra v Državnem zboru zavrnjen. V tej novi različici seveda ni sklada za slovenski film, tako da zakon tako da zakon sedaj vsebuje le stvari, povezane s prenosom direktive v slovenski pravni red. To je pomembno, ker bi morali to direktivo že prenesti in že zamujamo, Evropska komisija nam je ta rok že podaljšala. podaljšala. Če zakona ne sprejmemo, dejansko čaka Slovenijo finančna kazen in bomo morali nameniti temu kar visoka sredstva. Jaz se sprašujem, kaj so delale vlade pred tem, kaj je počela prejšnja, Šarčeva vlada, da tega ni pravočasno pripravila. No, kakorkoli, nova vlada se je tega lotila, je pripravila, ampak sedaj imamo, kot rečeno, pred seboj poslanski zakon, ki je praktično prepis vladnega zakona.

Hvala, predsedujoči, za besedo. Lep pozdrav, spoštovani kolegice in kolegi! Pred nami je zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki je identičen vladnemu predlogu, ki je bil v Državnem zboru zavrnjen konec septembra 2020. Vendar seveda s poglavitno razliko, da so iz novega predloga umaknjene določbe o ustanovitvi sklada za evropsko avdiovizualno produkcijo. V LMŠ smo že takrat menili, da je večina vladnih rešitev ustrezna in zelo koristna, vendar je pristranski in strokovno vprašljiv vladni pristop k ustanovitvi sklada prevračal dober namen predloga zakona. Samo da spomnim, takrat je minister predlagal, da bo seveda on določil, nadziral in tudi delil denar, ki bo v ta sklad pritekel. Temu smo seveda tudi v opoziciji zelo nasprotovali. Zdajšnji predlog. Predlagatelji iz opozicije so tokrat državotvorno izluščili dobre rešitve evropske direktive, ne zgolj zaradi Damoklejevega meča, ki visi nad nami v obliki skoraj enomilijonske kazni, ampak predvsem zaradi vsebinskih rešitev, ki izboljšujejo zakonsko podlago za avdiovizualne medijske storitve v Sloveniji. Nadgradnjo veljavne zakonodaje smo predlagali in tudi sedaj opazili na področju zaščite invalidov, kljub temu da predlog ne predvideva v celoti ukrepov dostopnosti do informacij in komunikacijskih sredstev, ki jih morajo invalidom zagotoviti bodisi javni bodisi zasebni zasebni množični mediji. Že takrat smo skupaj z delom opozicije uspeli z amandmaji, kar nas veseli, in smo na ta način ta predlog zakona tudi izboljšali. Veseli nas tudi to, da je predlagatelj to upošteval tudi v pričujočem zakonu, o katerem danes govorimo. Ne glede na to, da evropska direktiva za avdiovizualne medijske storitve izrecno ne določa obveznosti ustanovitve sklada, v LMŠ menimo, da bi lahko ob drugačnem vladnem pristopu danes že bili pred aktiviranjem sistema plačevanja prispevkov iz naslova AV medijskih storitev, ki bi predvsem sledil načelu zaščite domačih ponudnikov. To namreč potrebujemo v Sloveniji. O vprašanju, kako davčno obremeniti ponudnika AV medijskih storitev, je bilo izrečenih med poletjem 2020 ogromno besed. Že takrat je potekala tudi javna obravnava v zvezi s padlo vladno novelo zakona. Pripombe so dali takrat vsi vidnejši deležniki. In po vseh razpravah, tudi v EU in tudi tukaj v DZ, je bilo seveda dovolj časa, da bi lahko ustanovitev sklada potekala na manj kaotičen način in na način, kot so to naredile nekatere druge evropske države, ki so s tako imenovano Netflix tax obdavčitvijo nedvoumno zasledovale to, kar zasledujemo tudi v LMŠ – idejo zaščite domačih ponudnikov AV storitev. Ob tem smo v delu opozicije z Vlado skušali sodelovati in ji predlagali nekaj rešitev, ki bi odpravile nesorazmerno obdavčitev slovenskih AV medijskih ponudnikov v primerjavi s tujimi globalnimi ponudniki. Vendar nas Vlada ni slišala. V tej njeni nameri jo je potem ustavil šele veto Državnega sveta. V LMŠ menimo, da ob zadostni politični volji, ki bo dajala prostor neodvisnim institucijam ter vključujoči transparentni komunikaciji z vsemi deležniki, lahko v prihodnosti zagotovo pridemo do skupnega imenovalca za ustanovitev namenskega sklada za vsesplošen razvoj AV medijskih storitev. V LMŠ bomo predlog zakona podprli. Hvala lepa.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 Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 28. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 14. uri. Hvala lepa.

Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno 4. točko dnevnega reda, s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije v okviru skrajšanega postopka. Ker k drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Obrazložitev glasu? (Ne.) Postopkovni predlog, Maša Kociper.

Spoštovani kolegice, kolegi! Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije v okviru skrajšanega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bilo vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. 12. 2021, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Levica, LMŠ in SD k 22. členu.

Zakon o debirokratizaciji je tako slab, da se ga z amandmaji sicer sploh ne da izboljšati, lahko ga naredimo samo manj škodljivega. S sprejetjem tega amandmaja k 44. členu lahko naredimo vsaj nekaj dobrega znotraj tega sicer tako slabega zakona za občine in za državljane nasploh. Namreč, predlagatelji v zakon vrivajo nek vzporedni Uradni list, nek uradni register predpisov, ki ne vemo, čemu sploh služi. Imamo Uradni list. Ko v njem objaviš predpis, ta preprosto velja. Ta uradni register pa naj bi zdaj nudil nek dostop do predpisov, kot da zdaj ti predpisi niso dostopni. Imamo celo dobro urejeno, pregledno zbirko predpisov v pravno-informacijskem sistemu in ta nudi več kot ta uradni register, tudi dostop do evropske zakonodaje. Torej je uradni register popolnoma nepotreben in izriva Uradni list. Ampak kot rečeno, lahko vendarle zakon vsaj deloma popravimo s tem, da gremo naproti občinam, lokalnim skupnostim, občanom in občankam in uzakonimo register pravnih aktov lokalnih skupnosti. Zdaj so ti predpisi razsejani na različnih koncih, nekaj v Uradnem listu, nekaj po različnih drugih portalih ali publikacijah, in je težko najti karkoli, včasih še do prostorskega akta občine težko prideš. In to je želja občin. Ta amandma, ki ga predlaga LMŠ, je želja občin. Na nas so se obrnili, potem ko so menda govorili tudi s šefom strateškega sveta, pa niso bili uslišani, da vendarle enkrat za vselej uredimo ta register predpisov lokalnih skupnosti. To je zdaj priložnost, da umaknemo iz zakona škodljiv, nepotreben register, ki ne služi ničemur, in gremo naproti državljankam in državljanom z registrom predpisov lokalnih skupnosti. Hvala lepa. Glasujemo.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

Glasujemo o predlogu sklepa, da predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 15. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

1. (Za je glasovalo 77.) (Proti 1.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 6. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške v okviru skrajšanega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona.

Nadaljujemo sprekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 13. 12. 2021, ki je objavljen na e-klopi.

Okej. Nadaljujemo ob 15.45.

Hvala za besedo, spoštovani predsednik. V skladu s 74. členom predlagam, da se odločanje pri tej točki prestavi na eno od naslednjih sej.

Želite besedo predstavniki poslanskih skupin v zvezi s tem predlogom? Ne. Želi besedo predstavnica Vlade? Ugotavljam, da tudi ne. Zaključujem razpravo o predlogu za preložitev. Prehajamo na odločanje o predlogu, da se odločanje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, druga obravnava, preloži na eno od naslednjih sej zbora. Glasujemo.

34. (Za je glasovalo 44.) (Proti 34.) Ugotavljam, da je predlog sprejet. Zato bo Državni zbor odločanje o predlogu zakona opravil na eni od naslednjih sej zbora. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost v okviru rednega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Prehajamo na prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministric in ministrov z dne 14. decembra 2021, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade Janeza Janše na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z ukrepi, povezanimi z energetsko krizo. Glasujemo.

Vsi imamo maske, če pa nekdo še leži na stolu pa pripoveduje, tako kot smo to gledali včeraj, se ga pa sploh nič ne sliši. Jaz tukaj kot en invalid uporabljam slušalke, ne vem, zakaj pri osmih zvočnikih. Bil sem pri otologu, ki mi je rekel, da dobro slišim. Ampak v tej dvorani je nekaj hudo narobe. Dajte to urediti, ali dajte bolj na glas ali popravite in usposobite osem zvočnikov. Pri vsem tem denarju, ki ga Vlada deli, bomo valjda uredili vsaj ta zvok v tej dvorani.

Predlagam, da se skoncentrirate, dobro se sliši, kdor ne sliši, pa lahko uporabi tudi slušalke. torej pri drugem predlogu sklepa: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade Janeza Janše na poslansko vprašanje Janje Sluga v zvezi energetsko krizo in odzivom Vlade Republike Slovenije. Glasujemo.

(Za je glasovalo 43.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Soniboja Knežaka v zvezi z nujnimi ukrepi za omilitev energetske draginje. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje Marka Bandellija v zvezi s Kobilarno Lipica.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca in ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z glavno cesto Ormož–Hajdina. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi s pomanjkanjem zdravstvenega kadra. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z nedavnim vladnim razpisom za podelitev koncesij za visokošolske programe. Glasujemo.

45. (Za je glasovalo 42.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja in ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Vojka Starovića v zvezi z Zakonom o dolgotrajni oskrbi. Glasujemo.

42, proti 45. (Za je glasovalo 42.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje mag. Meire Hot v zvezi s hitrima cestama H5 ter H6.

45. (Za je glasovalo 39.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na poslansko vprašanje Nataše Sukič v zvezi z šikaniranjem sindikalnih predstavnikov v policiji. Glasujemo.

45. (Za je glasovalo 40.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z ukrepi v okviru božičnih in novoletnih sejmov ter načrti za 3 milijone Slovencev.

41, proti 45. (Za je glasovalo 41.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice brez resorja za področje med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu dr. Helene Jaklič na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi z uresničevanjem pravic slovenske manjšine v Avstriji. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi s priklopi obnovljivih virov energije na omrežje.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z zaščito arheološke zbirke Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Glasujemo.

42. (Za je glasovalo 38.) (Proti 42.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z odstopom ravnatelja SNG Drama Ljubljana in obnovo stavbe Drame. 45. (Za je glasovalo 39.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 28. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Obveščam vas, da se bo čez 15 minut, to je ob 16.15, začela 89. izredna seja zbora. (SEJA Hvala